Колеги, продължаваме. Моля да заемете местата си. Има процедура по начина на водене. Господин Костадинов, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, госпожо Председател!

във връзка със Закона за устройството на територията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. На тази база искам да Ви призова от висотата на позицията, мястото и авторитета, които имате, да призовете подобно на министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, и министъра на туризма да направим тяхно изслушване, тъй като имаме условие на обвързана компетентност. Знаем, че въпросът е деликатен, но не желая да бъдем в ситуация, в която, ако не направим обвързана компетентност при тези изслушвания, ще създадем поредната димна завеса за прикриване на дейността на МРРБ и на Министерството на туризма. Второ, и с това завършвам, знам, че е деликатен въпросът, защото се насочва към малкия коалиционен партньор, респективно негово министерство, а не към министър на ГЕРБ, но,

Разбира се, господин Костадинов. Няма никакъв проблем и няма тема табу в това Народно събрание. Ако Вие искате, можем да ги поканим да дадат информация. (Реплики от народния представител Атанас Костадинов.) Информация искате да дадат по тази тема? Ако нямате нищо против, мога да ги предупредя да дойдат утре госпожа Ангелкова и госпожа Аврамова? Добре, ще бъдат предупредени и ще Ви върна отговора, който ще получим за даване на информация утре, по темите, които господин Костадинов изтъкна, съответно от министрите. Продължаваме с Закона за енергетиката.

чл. 95 се създава ал. 6: „(6) При първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора за доставка клиентът упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация. Договорите може да бъдат сключени и по електронен път с електронен подпис.“

„Създава се § 7.“ Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Рамадан Аталай, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. В чл. 199 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така: „Операторът на газоразпределителната мрежа с писмен мотивиран отказ, копие от който се изпраща до комисията, може да откаже присъединяването към газоразпределителната мрежа, когато липсва:“.

Операторът на газоразпределителната мрежа не може да издаде последващ отказ на същия клиент на същото основание.“

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Николов, уважаеми колеги! Коментирайки предложения текст в § 9, чл. 199 в момента, ако бъда откровен, обмислям дали да направя предложение, но предпочитам да споделя пред Вас няколко съображения, които ме водят в логиката за едно предложение от този характер. По начина, по който е записан текстът след „може „може да откаже присъединяването към газоразпределителната мрежа“ според мен е удачно да поясним, че това може да стане единствено и само ако е „извън обхвата на бизнес плана, който е одобрен за изпълнение от съответното газоразпределително дружество“. Не казвам, че този запис, който предлага Комисията не е добър, но ще се опитам да мотивирам моето предложение или моите разсъждения със следните факти: ние сме категорични да има в енергетиката регулации, да има правила. Виждам усилията на всички. С един закон обаче няма да можем да изчистим всичко, което е по отношение на регулацията и имаме като понятие за справедливост. Монетата винаги има и обратна страна – както има регулация, така трябва да има и свобода за бизнес инициативата. Поводът за тези разсъждения са следните: по първоначални данни газоразпределителните мрежи са изградили поне два пъти по голяма газоразпределителна мрежа в сравнение с Булгартрансгаз. Също по първоначални данни близо четвърт милион домакинства, а знаете, че в България само процент и половина от домакинствата са присъединени към газоразпределителна мрежа, имат достъп до газова инфраструктура, но не ползват газ, защото политиката на българската държава е да примерно електроенергията по определен начин и така не е приоритет разпределението на газта и достъпът му до домакинствата и икономиката, което за мен не е правилно, но това не е тема на този закон. може да кажем, че държавата работи срещу газификацията, защото именно в такива закони не създаваме стимули, а създаваме донякъде административни пречки. Така че, ако има текст или дописване, но аз съм склонен, ако стане дебат по този въпрос в следващото коригиране на Закона в тази част това да бъде по-добре обмислено, да дадем яснота, че не само продължаваме да наказваме газоразпределителните дружества за дейността, която извършват и която сме ограничили административно, а и че не можем да им откажем присъединяване на газоразпределителна мрежа, ако това е в обхвата на вече утвърдения им бизнес план. Колегата Николов разбра моите доводи. Благодаря Ви.

От какво сме провокирани да приемем тази малка стъпка във връзка с това, че се опитваме лицензиантът, когато прави мотивиран отказ – първо, този отказ да бъде известен – съответно Комисията за енергийно и водно регулиране, защото това досега не беше така. Второ, да задължим лицензианта на лицензионната територия, на която е, когато се мотивира, че няма достатъчно капацитет, да му дадем срок да отстрани този проблем с капацитета и да не може да последва отказ в рамките на следващите шест месеца. Нека обясним какво е моментното състояние на лицензиантите и на лицензионните територии, които те фактически управляват и трябва да инвестират. Първо, всеки един, който е газоразпределително дружество, трябва да е лицензиран от Регулатора. Той издава този лиценз и съответно има изисквания във връзка с тази лицензия лицензия и отговорностите, разбира се, които той трябва да изпълнява, отделно му се дават лицензионни територии. Проблемът е, че в тези лицензионни територии – лицензионна територия обикновено е едно село, един град също се разделя на лицензионни територии, също се разделя на лицензионни територии, лицензиантът или операторът на тази газоразпределителна мрежа, прави съответния централен газопровод и оттам насетне виждаме, че няма достатъчно амбиция да експлоатира, да привлича домакинства към нея и започва да прави откази, които му разрешава Законът. Единият от отказите, които той може да направи, това е когато няма икономическа целесъобразност във връзка с тази инвестиция. В Закона е описано каква е тази икономическа целесъобразност – това е, когато възвръщаемостта на инвестицията е по-малка от 8 години. Забележете, направените инвестиции в преносната мрежа и в разпределителната мрежа на електрическите дружества, възвръщаемостта е между 15 и 25 години, които се приемат, а тук е само 8 години. Ние там не вземаме отношение към настоящия момент, а се опитваме да имаме достатъчно статистика колко отказа има в този случай. Реално погледнато, проблемът е, че някои лицензианти имат лицензионни територии и нищо не правят по въпроса, тоест те ги държат за един бъдещ период, когато дойде например SOCAR, да не правя реклама, след като бъде изградена гръцката връзка и иска да се настани на пазара, в един момент да започнат да се пазарят и да продават продават своята си лицензия и лицензионните територии, на които са. Тоест нямаме достатъчно инвестиции в тази мрежа, за съжаление. Има един пример – едно голямо село до София, в което лицензиантът, няма да го казвам кой е, за да не му създавам проблеми, защото не е достатъчно проверено, но той газифицира основния газопровод и казва на домакинството, което желае да бъде присъединено: Вие ми намерете още 10 клиенти и тогава вече мога да Ви присъединя, иначе ще направя отказ по икономически причини. В един момент тези, които искат да бъдат присъединени, стават едни нещатни сътрудници на фирмата, започват да я рекламират, да събират съседи, за да могат те да бъдат присъединени към тази газоразпределителна мрежа. И имаме много откази. Когато попитахме КЕВР защо има такива откази, те казват: ами ние не знаем за това, ние по принцип не водим статистика. Ако искат, нека да пуснат молба към нас и ние ще задължим лицензианта за това, защото това си е негово задължение. И затова ние правим това изменение, тоест, когато има мотивиран отказ на лицензианта, той да направи копие към Комисията за енергийно и водно регулиране. Първо, ние ще знаем тази статистика защо и по какъв начин е правена и, второ, Комисията може да се самосезира и да задължи лицензианта там, където сметне, че не е достатъчно мотивирано, именно тази икономическа целесъобразност, той да си изпълни задълженията. Разбира се, при капацитета няма смисъл да говорим, защото в своя бизнес модел, който е защитил пред Комисията – той е петгодишен, и е трябвало да осигури капацитет на своята лицензионна територия. Така че там нямаме проблеми с това нещо, нещо, тоест на лицензионната територия всичко е в този бизнес план. Проблемът какъв е в бизнес плана? Бизнес планът обикновено е петгодишен, който защитава КЕВР. КЕВР обикновено го утвърждава, меси в бизнес плановете, маха други разходи, които им намалява, но реално погледнато, това е петгодишен бизнес план. На базата на този петгодишен план се формира цената на услугата, която лицензиантът, всъщност газоразпределителното дружество, взема от своите абонати. Тоест той предварително започва да взема цената на инвестициите, които ще инвестира.

тези газоразпределителни дружества да си изпълнят бизнес плановете, които са защитили, и да няма откази, защото тази ниска цена на газа, която те имат, да може да стигне до максимум потребители. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колеги, господин Костадинов постави един кардинален въпрос, един проблем, който ние с този параграф няма как да го решим. А това, което господин Николов ни обясни в момента, е от едната страна на медала. Аз съм убеден, че държавата трябва да има контролния механизъм. Няма как, дали с лицензията, или след това, да провери лицензиантът дали си изпълнява бизнес плана. Но когато е представен бизнес планът, на нашия регулатор намесата му е толкова съществена, че тя никога не приема този бизнес план с тези инвестиции, които са представени, за да може да оформи цената на газа, който ще се достави, един път. Второ, там, в бизнес плана, има изискване от тях да газифицират, господин Николов. Но вижте сега аномалиите, които се получават – газифициране в градовете, вземете примерно една улица от 1000 м или 2 км, газифицирана е, обаче има отклонения за 100 семейства, а има присъединено само едно семейство. И тук сега не можем да виним лицензианта. Опитът, който се опитваме в момента да направим, аз се съгласих само с това, че се отнася за територията на лицензианта, не става въпрос за главния газопровод, който би трябвало да прекарат от единия лицензиант до другия – 20 км тръбопровод. Но след като поставим това нещо, намалихме и санкциите, трябва вече КЕВР много сериозно и ясно да погледне и да каже – да, Вие, изпълнявайки бизнес плана си, когато газифицирате, направете така, че, първо, да организирате онези клиенти, които ще се присъединят. Става въпрос – или трябва да вдигнем цената на доставката на газа, КЕВР да я определи според бизнес плана, да не им намалява цената на доставката на газа, или пък да си създадат една обща система с КЕВР, с клиентите и лицензиантите, за да може газификацията да върви според правилата – затова го прилагаме.

Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Бойчев. Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колеги, аз много се радвам, че стана сериозен дебат по тези разпоредби в Закона, защото към този момент какви са фактите? Всички колеги са съгласни, и в Комисията стана сериозен дебат, че под или около 3% има битово газифициране, което е изключително малко от гледна точка на това поне, което би трябвало да бъде – да има много по-голям интерес към това газифициране. Повечето откази са от страна на лицензионните дружества поради липса на икономическа целесъобразност или съответно поради липса на капацитет. То е много по-малко съпоставимо с другите откази за това, че ние тук сме се опитали, което се оказа, че е много странно, когато се откаже икономическа целесъобразност от страна на лицензианта. Тази информация я няма в КЕВР, тя не отива в КЕВР. отива в КЕВР. При дебатите, когато мислихме текстовете, категорично искахме да вкараме много по-рестриктивни текстове от гледна точка на това да няма възможност, защото лицензиантите на една територия са защитили цената цената въз основа на инвестициите, които ще направят пред КЕВР, и не би трябвало по пътя на логиката да има откази за икономическа нецелесъобразност или съответно за липсата на капацитет, защото те са го вкарали в бизнес плановете, които са представяли пред КЕВР, и съответно въз основа на тези бизнес планове имат определени цени. Затова на мен ми се искаше много по-драстични да са текстовете, но все пак това е един опит да заострим вниманието и да и да се опитаме да изкараме една статистика, естествено за бъдещо време, поне да видим какви са отказите от страна на лицензиантите за присъединяване. Към този момент е факт, че цената на газта е намалена с 42%. Това е факт компонента, вкарана при ценообразуването на газта. Затова оттук нататък все по-актуално ще става газифицирането, а от гледна точка и на проблемите, които имаме с екологията за това, според мен посоката е много правилна. Мисля, че трябва да направим една

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние също ще подкрепим това предложение като първа крачка за това да се случи тази газификация, за която говорим – както аз я помня в в стажа си в енергетиката от 2003 г. насам, говорим за газификация. Искам само да кажа, че проблемът е доста по-дълбок от това, което в момента променяме, и това е първата крачка наистина. Тя няма да е достатъчна, но поне да тръгнем в реалната посока, защото когато говорим, че лицензиантът си е защитил бизнес плана, за съжаление, в неговата лицензия бизнес планът му включва да газифицира територията, но не определения конкретен, точен човек, в

той е изпълнил тази част от бизнес плана, няма никакви… Но в този бизнес план и въобще във всичките условия на лицензията му няма изискването освен да прекара 5 км примерно газопровод, да има и четири присъединени точки към него

да замени най-ниско ефективния начин чрез електричество, което на много места съществува в момента и води до големи сметки и до проблеми в системата, и до екологични проблеми. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Реплики?

206а. (1) На енергийно предприятие – оператор на газоразпределителна мрежа, което не изпълни задължението си по чл. 199, ал. 6, изречение второ, се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 100 000 лв. лв. (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер на санкцията по ал. 1.“ Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

„Чл. 224з. (1) На търговец на електрическа енергия, който не изпълни задължение по чл. 38к, се налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 50 000 лв. (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер на санкцията по ал.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 14: „§ 14. (1) В започналите до влизането в сила на този закон производства по чл. 30, ал. 1, т. 9 за ценовия/регулаторния период, който завършва на 30 юни 2021 г.,

Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Валентин Николов, направено по реда на чл. 83,

В 30-дневен срок от влизането в сила на този закон крайните снабдители изпращат уведомление до всеки небитов краен клиент за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1 октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия. (2) случай че до 30 септември 2020 г. включително клиент по ал. 1 не е сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия се извършва от

сключили договор с търговец на електрическа енергия. Типовият договор е със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. До сключването на типовия договор доставчикът по ал. 2 осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че клиентът

при условие че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с доставката. (4) До 31 август 2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава образец на типовия договор по ал. 3, с който се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора. (5) Смяната на доставчика се извършва при условията на чл. 95, като клиентът не дължи неустойка и смяната не е съпроводена с допълнителни задължения за него. От 1 юли 2021 г. клиентите, които не са избрали доставчик, се снабдяват с електрическа енергия при условията на чл. 95а.“ Изказвания? Господин Аталай, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, всъщност параграфът за създаване на платформата и § 15 решават въпроса с либерализацията на пазара за небитовите потребители. Всичко това, което е записано в платформата, пожелавам да се случи и КЕВР да изпълни онова задължение, което е необходимо, за да не създава сътресения чрез създаване на платформата и възможност всеки да може да влезе и да получи онази информация, която е необходима,

Комисията по енергийно и водно регулиране да се включим в една мощна информационна кампания, за да може по-голямата част от онези клиенти да излязат на свободния пазар. Тук с § 15 създаваме един много голям комфорт на управляващите – онова, което се очакваше, е, че евентуално на 1 октомври 300 хиляди клиенти и от тях някъде около 200 хиляди да не се явят под прозорците на министър-председателя, и ние сме създали възможност създали възможност без всякакво сътресение да получат съответната електроенергия от крайния снабдител. Но много Ви моля, колеги, да не се случи така, че от тези 300 хиляди клиенти на свободния пазар да излязат само около четири или пет хиляди. Ако искате да бъдем полезни, ако искате да направим така, че на свободния пазар да се получи конкуренция, за да може всеки, който е отишъл на свободния пазар, да получава по-ниска цена на електроенергията, която му се предоставя,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност § 6, който става § 15, в начина, по който беше внесен в оригиналното предложение на първо четене, беше причината ние да се въздържим тогава при гласуването му, защото се създаваха опасности да не се намерят търговци, които да снабдяват малките предприятия и малките потребители и те в крайна сметка да отидат на доставчик последна инстанция. Разработеният по този начин § 15 до голяма степен отговаря на това, което говорихме и обсъждахме преди да бъде внесен, и считаме, че се създава съответният механизъм, при който да няма при който да няма потребител, независимо от количеството енергия, която потребява, да не може да си намери съответния доставчик. Хубаво е, че вменяваме задължения на крайните снабдители да продължат да доставят енергия на микро- и малките потребители.

от борсата. Въпросът обаче, който съществува – обръщам внимание на Комисията за енергийно и водно регулиране – е за утвърждаването на образеца на типов договор. Нека да бъдат така добри да разработят типов договор, който се явява задължение и на снабдител, и на потребител, да създаде условия, които не са по-лоши от тези, които имат в момента. Ако искаме да постигнем целите на либерализацията на пазара, трябва да покажем, че тези, които са излезли в момента, тези 300 хиляди предприятия, са в значително по-добро състояние и получават по-добра енергия, отколкото когато са били на регулирания пазар. Ако не постигнем тази цел, ако не направят Комисията за енергийно и водно регулиране подобни типови договори, които донякъде да гарантират това нещо, ако ние не успеем да убедим, че нещата, които правим, са в полза на потребителите, а не просто защото Европейската комисия иска да либерализираме пазара, този закон, който приемаме в момента, ще остане поредният закон, който ще влезе в аналите на неизпълняемите, или даже наопаки – ще компрометира идеята за либерализация. Затова аз още един път обръщам внимание – много е важно как ще бъдат направени типовите договори, за да не се постигне обратен ефект на този, който целим. ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков. Реплики? Други изказвания? Господин Николов. Уважаеми колеги, това е една важна точка. Защо правим този преходен период? Първо, искам да уточня, че ние не го правим за социално слаби, бедни, онеправдани и така нататък. Това по принцип са фирми, това са физически и юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон, и които би трябвало да имат инициативата, трябва да имат смелостта, трябва да търсят вариант да намаляват разходи, да са инициативни в своето търсене. И все пак, въпреки всичко ние правим този преходен период. Защо го правим? Много правилно в предните изказвания и господин Аталай, и господин Ерменков казаха, че в малките населени места,

Те може би нямат достатъчно инициатива, може би имат някаква сметка, която са задължени от Търговския закон да представят пред данъчната служба, но не я ползват. Те отиват в Пощата и си плащат електрическата енергия. В един момент, неразбрали, че са излезли на свободния пазар, макар че ние задължаваме крайните снабдители да ги уведомят в 30-дневен срок, непрочели достатъчно добре във фактурата, че излиза на свободния пазар, в един момент той вече е прехвърлен при някого служебно и трябва по някакъв начин да си плати електрическата енергия. Отива в Пощата и се оказва, че в Пощата му казват: нямате сметка, не можете да платите. Той не знае къде е. Съответно, ако ги прехвърлим при търговец по някаква методика, този търговец няма да знае как да го уведоми, че при него вече има сметка, която той трябва да плати по банков път. Поради тази причина ние изучихме чуждия чуждия опит в Германия, в Чехия, в Австрия, в Румъния. Реално погледнато те отиват на териториален принцип именно при тези крайни снабдители. Крайните снабдители обаче ние сме направили всичко възможно да не ги заробват с някакви договори. Затова правим бланков бланков договор, който Комисията ще утвърди, и съответно правим така, че ако решат да напуснат крайния снабдител да не дължат никакви неустойки. Тоест направили сме максимално отворена системата и максимално много тяхната инициатива в един момент да заработи. Ние даваме този преходен период, първо, да заработи платформата, да могат да се ориентират хората; второ, информационната кампания, ако не е стигнала в тези три месеца, да продължи. Както каза господин Аталай – всички трябва да се включим в това нещо, защото това ще е прелюдия към

§ 19: „§ 16. От 1 януари 2021 г. търговците на природен газ подават пред Комисията за енергийно и водно регулиране заявления за издаване на лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5.

от влизането в сила на този закон крайните снабдители на електрическа енергия публикуват на интернет страницата си списък с небитовите крайни клиенти по § 15, ал. 1. § 19. Комисията за енергийно и водно регулиране създава платформата и определя правилата по чл. 38и, ал. 5

§ 19 отделно гласуване. Добре, нека да спрем. Ще ги гласуваме и продължаваме. Има ли изказвания по посочените параграфи? Не виждам. Преминаваме към гласуване поотделно на всеки един. ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП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

параграф е жизнено важен, защото без него нямало да ни нотифицират включването на България в механизма за капацитет. С риск да се повторя от това, което казах и на първо четене, проблемът, който съществува с този закон, е, че тази либерализация я правим не толкова следвайки Директивата, която ни задължава да го направим, колкото принудени от обстоятелствата да я направим сега бързо, за да можем да получим нотификация за механизма за капацитет, за да могат нашите топлоелектрически централи да работят. За съжаление, това обвързване на либерализацията с нотификацията – няколко пъти го казвам и ще продължавам да го говоря – е в резултат на това, че Министерството на енергетиката не си свърши работата и до края на миналата година не изпрати заявление до Европейската комисия, за да получим и да бъдем включени в механизма за капацитет. Това се случи в началото на тази година, даде основание на Комисията да ни кара да бързаме с либерализацията като условие за получаването на тази нотификация, и както виждате всеки път все нещо ново изниква

до 1 юли 2021 г. И с всичкото това нещо, за съжаление, ние не правим нищо друго, освен да превръщаме в очите на обществото Европейската комисия като жандарма, който трябва да ни наказва, защото не си вършим работата. Не вярвам това да създава проевропейски настроения в България. И не Българската социалистическа партия създава тези антиевропейски настроения, ако ги има, а именно такива грешки и пропуски на правителството на Република България, с което после се оправдаваме с Европейската комисия, че предприемаме някои мерки, които не са наред.

се притеснявам, че сме го записали с ясното съзнание, че може би това няма да се случи или може би тогава ще имаме едно друго управление на държавата, което да му мисли какво ще прави на 1 юли 2021 г. Не съм убеден, че това е правилният подход, когато става въпрос за сериозни изменения в системата на функциониране на енергетиката. Не съм убеден, че това е сериозно отношение към изискванията и европейските директивите, които сме длъжни да транспонираме в българското законодателство. И не съм убеден, че с този начин на действие ние ще подобрим доверието на Европейската комисия към това, което правим. В тази връзка, за разлика от тези неща, които подкрепихме, по отношение на либерализацията до момента ние ще се въздържим. Няма да гласуваме против само и единствено защото този параграф наистина е необходим, поне така твърдят от правителството, за да може нашите въглищни централи да функционират, но считаме, че начинът, по който се прави, мотивите, с които ни се налага, и най-вече проблемите, които Министерството на енергетиката не реши навреме, не ни дават основание да го подкрепим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков. Реплики? Изказвания? Господин Николов, имате думата.

да се знае всъщност как и по какъв начин ще функционира пазарът на едро след 1 юли 2021 г. Това изискване ли е на Европейската комисия? По принцип никой не ни тика да го правим, тоест не ни кара по народному. Нямаме някакви заложени дати, но в крайна сметка ние не можем да даваме държавна помощ на тези предприятия, които и господин Ерменков каза – въглищни централи, ако не си направим пълната либерализация на пазара на едро. Обаче пълна либерализация на пазара на едро трябва да се случи тогава, когато има някакъв консенсус в обществото. Общо взето, слава богу, в тази комисия създаваме консенсус и вярно малко ги решаваме на парче – не споря за това, но виждаме, че постигаме консенсус дори с Решението на Народното събрание, постигнахме, във връзка с увеличаването на капитала на ТЕЦ Марица Изток 2 и затова, че трябва да постигнем механизъм за капацитети и за други, и за тази либерализация. Виждате, че колегите от БСП и от ДПС много помагат, включват се с предложения. Тоест ние търсим пътя към този консенсус, за да не пострада енергетиката на България, а тя наистина може да пострада от всяко едно наше решение, което не е обмислено. Защо е необходим този текст? Този текст е необходим, разбира се, за да покажем нашите намерения пред Европейската комисия, защото в момента тече усърден диалог между Министерството усърден диалог между Министерството на енергетиката, Електросистемния оператор, всички въвлечени дружества в тази връзка и съответно DG Energy и DG Competition към Европейската комисия, за да можем да изработим както механизма за капацитети, който трябва да влезе от 1 юли догодина, догодина, така съответно и да либерализираме пазара на едро. Всъщност днес прочетох добри новини, ще се запозная малко по-добре, разбира се, с това, но в Министерския съвет е имало среща между партньорите, говорим за работодателите, за синдикатите и съответно ресорните министри и министър-председателя във връзка с плана, който трябва да се осъществи може би година по-нататък. Първо да може да се подпомогне бизнесът в тези трудни времена, но така също да подготвим план, който да съответства на тази зелена сделка и парите, които Европейската комисия, за които толкова говорим, а съответно да се даде перспектива и на Маришкия басейн. Именно този план ме изпълва с увереност, че до края на годината сме задължени

са обект на промените в Закона и либерализацията, да могат да знаят какво ще се случи, как ще се случи. Да могат хората от Маришкия басейн да знаят ще има ли механизъм за капацитетите, това държавно подпомагане, а то ще стане само и единствено, когато направим тази либерализация на пазара на едро.

Сега понеже сме изпаднали в това състояние по-добре да напишем този текст пред Европейската комисия, за да можем наистина да вървим напред, и то заедно. Тоест тук няма вече политика, а трябва наистина да спасим това, което можем и да дадем направление за бъдеще време. Благодаря. Благодаря, господин Николов. Реплика – господин Ерменков. Господин Николов, аз съм напълно съгласен, че трябва да има план и че така не може просто да се пише дата и да очакваме, че нещата ще се случат както трябва. Но искам само да Ви обърна внимание, освен че трябва да има план, с който да набележим стъпките, по които ще се случи тази либерализация на електроенергийния пазар на едро, вече от над година говорим, че трябва да се предприемат мерки, за да се идентифицират онези, така наречени енергийно уязвими потребители, които трябва да имат гарантиран достъп до електроенергия, независимо от доходите си, защото те или са бедни, или са зависими поради необходимостта от електроенергия за поддържане на уреди, които поддържат живота им. да мислим в посоката съвместно и заедно освен как да либерализираме пазара, какво да направим и за онези социално уязвими групи и здравно зависими от електроенергията, за да знаем, че няма да има отпаднали хора и че на всеки един ще е гарантирано

Ще гласуваме след това предложението на господин Веселинов, след което ще имате възможност да направите предложение за допълнение на текста. Колеги, имате думата за изказвания. Не

към лицензираните търговци на електрическа енергия с активни стандартни балансиращи групи. § 9. Разпределението на стопанските потребители по § 8, ще бъде регламентирано в специална методика, изготвена от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще отразява

Уважаеми господин Председател, първо искам да направя процедура. На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата: от Министерството на финансите: Маринела Петрова – заместник-министър, Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и Христина Пендичева – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; от Комисията за финансов надзор: Мария Филипова – заместник-председател, Петя Димитрова – директор на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“.

На свое редовно заседание, проведено на 10 юни 2020 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законопроектът, представен от заместник-министъра на финансите Маринела Петрова, цели въвеждане в българското законодателство на мерките по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; улеснен достъп на малки и средни предприятия до финансиране чрез капиталовите пазари, без да бъдат възпрепятствани от ненужни разходи, като същевременно се запазва високо ниво на информираност и защита на инвеститорите в ценни книжа; подобряване на регулацията и на инвестиционната среда, включително отстраняване на пропуски и констатирани практически проблеми при прилагането на Закона, и пълна хармонизация на законодателството ни с правото на Европейския съюз. Новата регулаторна рамка на ниво Европейски съюз налага мерки по прилагането на регламента в няколко насоки: 1. Във всички случаи на публично предлагане на ценни книжа и/или допускане до търговия на регулиран пазар се изисква изготвяне и публикуване на проспект, одобрен от Комисията за финансов надзор.

В тази връзка са предложени изменения в Търговския закон, с които се уточнява приложимостта на чл. 205, в случаите в които емисия безналични облигации попада в изключенията от задължението за публикуване на проспект по член 1, параграфи 4 и 5 от Регламента. 3. Въвежда се праг на национално ниво, под който проспектът се замества от документ за допускане по правилата на многостранна система за търговия, съответно от документ за публично предлагане. Този праг е левовата равностойност на 3 милиона евро, като публичното предлагане на ценни книжа под посочения праг, без публикуван проспект, може да бъде осъществявано само на територията на Република България и не подлежи на паспортизиране по Регламент (ЕС)

5. Предвиждат се и промени в таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Раздел III на тарифата в Приложение 1 по чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. В съответствие със Стратегията за развитие на капиталовия пазар няма да се събират такси за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа в срок до 1 януари 2021 г. Във връзка с констатирани пропуски и проблеми при практическото прилагане на Закона с предложението за изменение и допълнение се предлагат изменения с цел прецизиране и усъвършенстване на действащи разпоредби. В чл. 100б, ал. 4 от Закона се предвижда решението относно извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, да няма обратно действие. Предлага се изменение в чл. 100г, ал. 3, като се въвежда ограничение за придобиване до 20 на сто от емисията облигации, когато довереник на облигационерите е и облигационер по същата емисия облигации. В чл. 116в, ал. 2 се предвижда при придобиване на статут на публично дружество назначените членове на управителен или контролен орган на публичното дружество да предоставят гаранция за управлението си. С цел повишаване защитата на интересите на инвеститорите се предвижда членовете на управителен и контролен орган на публичното дружество, за които общото събрание е определило размер на възнаграждение, но не e определило размер на гаранцията за управлението, размерът на гаранцията за управлението да се приема за равен на тримесечното брутно възнаграждение на лицата. Въвежда се и изискване за актуализиране на гаранцията при промяна на възнаграждението на съответния член на управителен или контролен орган на дружеството. В Преходните и заключителните разпоредби се предвиждат изменения, обусловени от европейското законодателство. В Закона за пазарите на финансови инструменти в чл. 77 се създават три категории лица, към които се прилагат различни изисквания за знания и компетентност – лице, предлагащо финансови инструменти, инвестиционен консултант и брокер на финансови инструменти. Същевременно се допуска при определени условия предоставянето на услуги под наблюдение. Създава се нов чл. 227с, с който се въвежда делегация за наредба на Комисията за финансов надзор. С наредбата ще се въведат допълнителните изисквания, на които трябва да отговарят администраторите на бенчмаркове с малка значимост във връзка с функцията по наблюдение по чл. 5, входящите данни по чл. 11, прозрачността на методиката по чл. 13 и изискванията за управлението и контрола за доставчиците на входящи данни по чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/1011. Предложено е изменение и в Кодекса за застраховането с цел да се гарантира, че националният компонент ефективно ще смекчава последствията от прекомерни спредове спредове на облигации в съответната държава. Следва да се определи подходящ праг за коригирания спрямо риска спред на държавата, за активирането на националния компонент, като се предлага той да бъде променен от 100 на 85 базисни пункта. Директива (ЕС) 2019/2177 въвежда задължение за влизане в сила на тази промяна, считано от 1 юли 2020 г. Писмени становища по Законопроекта с конкретни бележки по някои от текстовете са постъпили от Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. В хода на дискусията народният представител Румен Гечев попита разполага ли с достатъчно административен капацитет Комисията за финансов надзор, за да изпълни задълженията си по този закон и как е определен прагът от 3 милиона евро за публичното предлагане на ценни книжа под посочения праг без публикуван проспект, като даде за пример праговете в други държави членки.

Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19,

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 27 май 2020 г. На редовно заседание, проведено на 11 юни 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Росица Велкова – заместник министър, Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и Христина Пендичева – експерт в същата дирекция; на Комисията за финансов надзор: Лидия Вълчовска – директор на дирекция „Правна“, Петя Димитрова – директор на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, и Петя Хантова – директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“. Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова. С предложения законопроект се цели в националното законодателство да се въведат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО, както и да се усъвършенства националната правна уредба във връзка с констатирани пропуски и проблеми при практическото ѝ прилагане. Основните моменти в Законопроекта са: Въвежда се изискване винаги при публично предлагане на ценни книжа и/или допускане да търговия на регулиран пазар да се изготви и публикува проспект, който да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор. Изключение от това правило са случаите, посочени в член 1, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/1129. Въвежда се праг в размер на левовата равностойност на 3 милиона евро, под който в случаите, когато се изисква проспект, проспектът се замества от документ за допускане по правилата на многостранната многостранната система за търговия, съответно от документ за публично предлагане. Публичното предлагане на ценни книжа под посочения праг без публикуван проспект може да бъде осъществявано само на територията на Република България и не подлежи на паспортизиране по Регламент (ЕС) (ЕС) 2017/1129. - При публично предлагане на емисия ценни книжа с обща стойност по-малка от левовата равностойност на 3 милиона евро, без да се иска допускане до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия, емитентът вместо проспект, съответно документ за допускане до търговия, изготвя и публикува документ за публично предлагане с облекчени форма и съдържание. В Законопроекта е предложено минимално съдържание на документа за публично предлагане. Комисията за финансов надзор е определена като компетентен орган съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) 2017/1129, като са ѝ предоставени съответните регулаторни и надзорни правомощия. Въвеждат се и административнонаказателни разпоредби и други мерки, приложими при посочените в член 32 от Регламент (ЕС) 2017/1129 обстоятелства, по отношение на лица, отговорни за нарушения на разпоредбите на регламента. Предлагат се промени в таксите, събирани от Комисията за финансов надзор на основание чл. 27, ал. 1 по Раздел III от Приложение 1 към Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с въвежданите национални мерки по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129. Предвижда се Комисията за финансов надзор да не събира такси за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа в срок до 1 януари 2021 г. Отстраняват се констатирани пропуски и проблеми при практическото прилагане на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като се предлагат изменения с цел прецизиране и усъвършенстване на действащите разпоредби. С предложените изменения се цели да се улесни достъпът на малките и средните предприятия до финансиране чрез капиталовите пазари. С предвидените в Законопроекта мерки се очаква малките и средните предприятия да се развиват, без да бъдат възпрепятствани от ненужни разходи, тъй като ресурсите на бизнеса в сегашната затруднена ситуация са съсредоточени върху това да се осигури непрекъснатост на дейността. В същото време се запазва високо ниво на информираност и защита на инвеститорите в ценни книжа. Прилагането на предложените промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа не е свързано с допълнителни разходи, трансфери и други плащания. Не се очаква повишаване на разходите за задължените лица, а напротив, улесненият достъп на малките и средните предприятия до капиталовите пазари ще доведе до максимално намаляване на техните разходи за финансиране. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 27 май 2020 г. На свое заседание, проведено на 3 юни 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 27 май 2020 г. На заседанието присъстваха – от Министерството на финансите: госпожа Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, госпожа Христина Пендичева – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и госпожа Елена Петрова – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; от Комисията за финансов надзор: госпожа Петя Димитрова – директор на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, госпожа Петя Хантова-Георгиева – директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“, госпожа Лидия Вълчовска – директор на дирекция „Правна“, и господин Милен Милев – началник на отдел „Нормативна дейност и методология“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Михайлова, която посочи, че с предложения проект в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и

Госпожа Михайлова отбеляза, че със Законопроекта се усъвършенства нормативната уредба във връзка с изготвянето, одобрението и разпространяването на проспекта, който емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар, публикуват при публично предлагане на ценни книжа. Въвежда се национално изключение от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа с цел да се създадат условия за по-лесен достъп до капиталовия пазар на по-малки и нововъзникнали компании. Публично предлагане на ценни книжа под левовата равностойност на 3 млн. евро може да бъде осъществявано без публикуван проспект само на територията на Република България, като няма да подлежи на паспортизиране по Регламента. Предвижда се намаляване на административната тежест, като отпада изискването за представяне на документи, които са достъпни в официален публичен регистър с безплатен достъп. Облекчават се условията и редът за публикуване на съобщение за публичното предлагане, като се предвижда съобщението да се публикува на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането. Създава се задължение за въвеждане на процедури, които да позволят на служителите на лицата, предоставящи финансови услуги, да сигнализират за действителни или потенциални нарушения в рамките на предприятието на работодателя по специален, самостоятелен и независим ред. Усъвършенстват се административнонаказателните разпоредби, като се въвеждат и някои специфични изисквания за тяхното оповестяване. Премахва се възможността за даване на обратно действие на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително и на конкретните им параметри, и се въвежда ограничение за придобиване до 20 на сто от емисията облигации, когато довереник на облигационерите е и облигационер по същата емисия. Предлага се задълженията на емитента за разкриване на информация да се прекратяват с решението на КФН за отписването му от регистъра, съответно с влизането в сила на решението за обявяване на емитента в несъстоятелност. Създава се задължение за членовете на управителния и на контролния орган на дружество, придобило статут на публично дружество, да декларират конфликт на интереси, както и да предоставят гаранции за управлението си, които ще се актуализират при всяка промяна на възнагражденията им. С промените в Закона за пазарите на финансови инструменти се въвеждат определени изисквания за инвестиционните консултанти, брокерите на финансови инструменти и лицата, които ще предлагат финансови инструменти, и се прецизират административнонаказателните разпоредби. С предложените изменения Комисията за финансов надзор се определя за компетентния административен орган, на който се предоставят съответните регулаторни и надзорни правомощия във връзка с Регламент (ЕС) 2017/1129. На Комисията за финансов надзор се дава възможност да дава съгласие информацията, представляваща професионална тайна, предоставена на органи на държава членка и на трета държава, осъществяващи финансов надзор, да се предоставя на чуждестранни разследващи и съдебни органи. Променят се и таксите, събирани от Комисията за финансов надзор, като до 1 януари 2021 г. няма да се събират такси за одобрение на проспект за публично предлагане на ценни книжа. Предлагат се промени и в Търговския закон, които произтичат от промяната в определението за публично предлагане съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129. Предложените изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа не са свързани с допълнителни разходи, трансфери или други плащания, като не се очаква повишаване на разходите за задължените лица.